Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 143 narodna poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 143 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. 5. Poslovnika Narodne skupštine.Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog odluke iz predloženog dnevnog reda.U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku.Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o obrazovanju komisije za etiku, koji je podneo Narodnoj skupštini 26. oktobra 2021. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Pošto smo se izjasnili o predlogu za stavljanje na dnevni red akta po hitnom postupku, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, u celini.Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu.Pre otvaranja jedinstvenog pretresa podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika.Molim poslaničke grupe, ukoliko to nisu već učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke o obrazovanju Komisije za etiku.Da li predstavnik predlagača gospodin Martinović želi

ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne)Zahvaljujem.Na osnovu člana 98. stav 4. Poslovnika zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu

časova, kao dan za glasanje o tački dnevnog reda Pete sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Zahvaljujem.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 143 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo

skupština obavila jedinstveni pretres, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 2. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština vrši izborne nadležnosti većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Predlog odluke o obrazovanju Komisije za etiku, u načelu.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje:

vas da je tačkom 3. Predloga odluke predviđeno da ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije, zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da odluka stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

146.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje odluke na snagu u roku kraćem od osam dana od njenog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog odluke o obrazovanju Komisije za etiku, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj jedinici.Zaključujem glasanje: – 146 narodnih poslanika.Konstatujem da je većinom glasova svih narodnih poslanika usvojen Predlog odluke.Uvaženi narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.